Državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Tatijana Vučetić će dodatno obrazložiti prijedlog. **Vučetić, Tatijana** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici. Pred vama je rekli bismo još jedna izmjena Zakona o kaznenom postupku. Naime, novi sustav pravila kaznenog postupka svojim odredbama već u početnoj fazi primjene značajno je pridonio ciljevima kaznenog postupka, a time i vladavini prava. To je posebno uočljivo u predmetima teškog kriminaliteta koji svojim razmjerima i strukturom napada same temelje demokratskog društva i ustroja RH. Donošenjem novih pravila kaznenog postupka bitno je intenzivirano postupanje u predmetima značajnim za građane, ali i za društvo u cjelini. Zakon sadrži mnoge nove odredbe, njih valja pratiti u praktičnoj primjeni te ih ako na to ukaže praksa valja izmijeniti ili dopuniti u cilju optimalizacije pravila kaznenog postupka. Već prvo razdoblje primjene novih pravila u predmetima iz nadležnosti USKOK-a ukazalo je da određene odredbe valja izmijeniti ili dopuniti. Praksa nadnacionalne europske zaštite ljudskih prava i sloboda upućuje da više nema stalnih i nepromjenjivih odredbi jer se stalno razvija koncept ljudskih prava i aktualizira zaštita građana i društva od opasnih napada na njihova temeljna prava i slobode uz istovremeno vođenje računa o zaštiti temeljnih ljudskih prava od zahvata tijela državne vlasti. Što je novo, a što je drugačije uređeno ovim prijedlogom? U zakonu je valjalo prije svega dodati odredbe od nadležnosti koje zasada nije bilo jer je prema postojećem zakonu to trebalo biti uređeno u propisima o ustrojstvu kaznenih sudova. Vrlo važna izmjena odredaba od nadležnosti i u usporedbi sa Zakonom o kaznenom postupku iz '97. godine je uvođenje Visokog Kaznenog suda RH. Taj sud bi prema prijedlogu trebao započeti sa radom 1. siječnja 2015. godine, a nadležan je u drugom stupnju rješavati o žalbama protiv presuda općinskih, ali i županijskih sudova. Time se bitno pridonosi ujednačavanju sudske prakse, brzini rada, otklanjaju se činjenica da Vrhovni sud RH sudi u drugom stupnju u kaznenim predmetima čime se zapravo, a time se zapravo omogućava da Vrhovni sud RH ispunjava svoju osnovnu zadaću. Sljedeća je zadaća izmjena i dopuna pojedinih odredaba na koje je ukazala dosadašnja praksa u predmetima iz tzv. USKOK-čke nadležnosti. Radi se o ograničenim zahvatima u strukturu zakonskog teksta koje su žurne sa stajališta primjene zakona jer će olakšati i poboljšati primjenu novih ustanova i položaja pojedinih sudionika i učiniti ih jasnijim. Nadalje, ove izmjene i dopune smjeraju i na usvajanje primjedbi i prijedloga stručnjaka Europske komisije. Naime, u više navrata dobili smo određene prijedloge za poboljšanje teksta zakona od strane europskih stručnjaka, a time i kvalitete samog kaznenog postupka. Navedeni prijedlozi su se odnosili uglavnom na produljenje rokova za postupanje policije i Državnog odvjetnika u prethodnom postupku. Također, važno je za naglasiti da usvajanje tih preporuka ujedno znači ispunjavanje mjerila za zatvaranje Poglavlja 23. – Pravosuđe i temeljna prava. Osim navedenog od 1. siječnja ove godine kao što znate stupio je na snagu Zakon o postupku oduzimanja imovinske koriste ostvarene kaznenim djelom i prekršajem. Postupak oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom sada uređuje spomenuti zakon te je sukladno tome trebalo i izmijeniti odredbe Zakona o kaznenom postupku. Važne sadržajne izmjene i dopune zakona odnose se na uspostavljanje ravnopravnosti stranaka i u prethodnom postupku. S tim ciljem izmijenjen je članak 184. na način da je pravo razgledanja spisa prošireno i preciznije određeno ovisno naravno o poduzimanju dokazne radnje. Opći uvjet je prethodno ispitivanje okrivljenika. Razgledavanje spisa iznimno je važno pravo koje tvori bitnu komponentu dobre obrane. Predloženim izmjenama je to važno pitanje riješeno u korist okrivljenika. Ravnopravnost stranka u prethodnom postupku bitno je pojačana i dopunom u članku 213. Dopuna je usmjerena jačanju stranačkog položaja osumnjičenika koji ima pravo predložiti državnom odvjetniku da bude ispitan. To je izuzetno značajna izmjena koja jamči osumnjičeniku već u prethodnom postupku da može predložiti njegovo ispitivanje o čemu konačnu odluku donosi sud. Time je značajno unaprijeđena ravnopravnost stranaka u postupanju prije podizanja optužnice i zapravo uspostavljena dužnost državnog odvjetnika da ispita okrivljenika kada ovaj to zahtjeva. Izmjene i dopune u članku 234. stavku 1. također je usmjerena proširenju prava okrivljenika u prethodnom postupku i propisivanju obveze postupanja prema njegovom prijedlogu za poduzimanje dokaznih radnji. O takvim radnjama koje se poduzimaju na prijedlog okrivljenika mora biti obaviješten on ili branitelj u primjerenom roku kako bi mogli prisustvovati dokaznoj radnji. Precizirana su i određena pitanja izuzetno važna za formalnu obranu okrivljenika kao što je dopuna članka 65. izričitom odredbom da okrivljenik može imati branitelja i u postupku o izvanrednim pravnim lijekovima, odnosno izmjenama i dopunama članka 72. kojim se proširuje pravo branitelja na teret proračunskih sredstava. Isto tako ovim izmjenama pojašnjena je i uloga pritvorskog nadzornika pa je jasno naznačeno da on ne sudjeluje u istražnim radnjama. Pojednostavljen je i postupak ukidanja istražnog zatvora kada to predlaže državni odvjetnik. Nadalje, u posebno složenim predmetima sjednica optužnog vijeća ima se održati u roku od 1 mjeseca ako je okrivljenik lišen slobode, odnosno 3 mjeseca ako je okrivljenik na slobodi. Isto tako drugačije je uređeno i pravo na postavljanje tzv. "sugestivnih pitanja" na način da je isto prošireno i na situaciju kada je svjedok već ispitan po prijedlogu suprotne stranke ili kada svjedok ili vještak izbjegavaju odgovore, a dodan je i novi stavak po kojem stranke i branitelj mogu odmah nakon postavljanja pitanja iznijeti prigovor nedopustivosti pitanja, a o tom prigovoru sud odlučuje odmah. Isto tako predložene su izmjene vezane uz obnovu kaznenog postupka. Ovim prijedlogom izmjena osuđenik ima pravo na zahtjev za obnovu postupka u roku od godine dana od dana kada je dostupan hrvatskim vlastima. Ovo stoga jer mnoge države ne poznaju institut suđenja u odsutnosti počiniteljima kaznenih djela pa ih ni ne žele izručiti ako RH ne propiše da će se postupak obvezatno obnoviti na zahtjev osuđenika koji je izručen zbog izdržavanja kazne. I na kraju također članak 502. je izmijenjen na način koji predviđa obvezu obnovu postupka ako Ustavni sud ili Europski sud za ljudska prava utvrde da je presuda utemeljena na povredi ljudskih prava i sloboda propisanih Ustavom ili međunarodnim ugovorom odnosno Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Evo ovo su u najkraćem izmjene predložene izmjene novog Zakona o kaznenom postupku. Hvala lijepo. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za pravosuđe? Predsjednica odbora gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku s Konačnim prijedlogom zakona kao matično radno tijelo. Nakon uvodnog obrazloženja predstavnice predlagatelja koja je istaknula sve bitne odrednice predloženih izmjena i dopuna jednoglasno su podržali predložene izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku. Suglasni su da su predloženim izmjenama poboljšane odredbe vezane za položaj okrivljenika. U prethodnom postupku mišljenja su da bi saslušanje svjedoka osim na predložene okolnosti valjalo proširiti i na druga pitanja. Sugerirano je da bi predloženu odredbu osnivanja visokog kaznenog suda RH trebalo obrazložiti i projekcijom potrebnih sredstava u državnom proračunu. Istaknuto je da zakon o izmjenama i dopunama Zakona o primjeni Statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava valja uskladiti sa odredbama Zakona o kaznenom postupku. Također je mišljenje članova odbora da je odredba koja se predlaže da u postupcima za kaznena djela dugotrajnog zatvora branitelj može biti samo odvjetnik koji ima praksu od najmanje 8 godina ograničavajuća s obzirom na činjenicu da okrivljenik ima pravo na slobodan izbor izbor odvjetnika. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 7 glasova za odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. ne samo da neće podržati ove izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku nego oštro prosvjeduje zbog ovakvih izmjena. Izmjene su na uštrb efikasnosti postupka jer smo svi jednoglasno ovdje suglasnošću volja i toliko očekivano bio je donesen Zakon o kaznenom postupku kojim smo upravo koncipirali istragu kao državno odvjetničku istragu i kao istragu koja je tajna i koja se provodi bez saznanja, pa čak i potencijalnog okrivljenika. Radi efikasnosti postupka. Jer smo rekli da je sudska istraga kočnica razvoja. Očito se vlast prestrašila efikasnosti postupanja Državnog odvjetništva, jer jedino racionalno objašnjenje je to ili pak se čuju vapaji odbjeglog Sanadera pa bi se mogao i ovaj zakon navesti les sanaderis ili lex sanaderijana. Jer smisao je bio upravo taj da okrivljenik i ne zna za tu istragu ili sazna tek kada bude saslušan, a prije toga se provode sve istražne radnje. bilo saslušanje svjedoka, bilo traganje za materijalnim dokazima itd. E sada se vraćamo u istu onu fazu koju smo imali ranije samo što je istragu provodio sud, da se okrivljenik odmah poziva i to je prva radnja kada se donese i da se ne može donijeti rješenje o istrazi ukoliko ne bude ispitan okrivljenik. On se čak i prije toga pozivao da se vidi dakle da dade svoju obranu i prije formalnog otpočinjanja postupka. Dakle, gospodo prestrašili ste se, prestrašili ste se efikasnosti postupanja. A cilj uopće svakog Zakona o kaznenom postupku od početka koji je imao svoju razvojnu fazu adekvatno i određenim društvenim uvjetima bio je taj i može imati samo jedan cilj da krivi ne pobjegne, a da nevin ne bude osuđen. Nažalost, ne samo da se odustaje od toga da evo sada se smatra da je to velika stečevina i da su to primjedbe stručnjaka. Zavisi koje stručnjake dobijete. Ako dobijete iz Bugarske onda ćete dobiti jedno mišljenje, iz Rumunjske druge iz POljske treće, a iz Italije gospodina ... koji koji sa još jednim svojim gospodinom što god mu se prohtje predlaže u naše zakone koji se tiču pravosuđa. Ne znam da li je ovo baš i njegova umotvorina. Međutim, ako smo se mi opredijelili za ovakav sustav ako se on pokazao efikasnim, zbog čega se sada od toga odustaje? To je osnovno pitanje. što smatramo u klubu SDP-a nepriličnim, a to je uvođenje visokog kaznenog suda. Dakle, nešto što je apsolutno nepoznato bilo kod nas po prvi puta u naše u naše pravosuđe uvodimo novu instituciju nešto slično Vrhovnom sudu nešto niže razine, visoki kazneni sud. Pod praznom dvoranom u 19,10 sati jedna ozbiljna država o ovako ozbiljnim i preozbiljnim stvarima ne raspravlja u ovo doba vremena. Ali to je upravo zbog toga što se razgovaralo o tome prije 15 godina, zadnjih 8 godina to više nitko ne spominje. Znamo da je bio pritisak jednog dijela sudaca iz Vrhovnog suda da se uvede visoki kazneni sud jer da je Vrhovni sud preopterećen, on bi se bavio drugim pitanjima, onih koji onih kojih primarno i postoji da odlučuje o žalbama. Sve se ovo moglo učiniti i u okviru Vrhovnog suda da postoji posebni kasacijski odjel u Vrhovnom sudu, a da postoje posebni odjeli koji se bave ujednačavanjem sudske prakse. Sasvim netočno obrazlaže se uvođenje institucije visokog kaznenog suda zbog potrebe ujednačavanja sudske prakse. Vrhovni sud koji odlučuje o žalbama često u pojedinim vijećima zauzima različita stajališta. poduzme dalje sve moguće mjere ako i različita vijeća drugačije u vrlo sličnim stvarima donose različite odluke, mi uvodimo visoko kazneni sud sa sjedištem u Zagrebu ali neće on, kako će on ujednačavati sudsku praksu ako će biti još nekoliko odjela, a to je jedan u Rijeci, jedan u Splitu, jedan u Osijeku. Kada ćete doći onda do jedinstvenosti tumačenja? Zbog brzine postupanja sada se uvodi čak u nekim slučajevima i tri stupanja, dakle nakon županijskog suda Visoki kazneni sud, a onda ponovo i Vrhovni sud. I kakva je to onda vizija uopće Vlade koja je do jučer ukidala sudove, a sada će četiri nova suda uvesti. Koja su to ogromna sredstva. Gdje će ih smjestiti, jesu osigurani suci, jesu osigurana sredstva. Kaže Vlada da nisu potrebna, za provođenje ovog zakona da nije potrebno osigurati sredstva jer taj Visoki kazneni sud profunkcionirao bi negdje 2015. godine. Dakle ponovo imate onu staru navadu, stare običaje, kao od sredine '90.-tih godina kada ste ispod svakog gotovo stabla ustanovljavali sudove, ali samo zakonom, nisu bila osigurana ni sredstva niti suci. Pa onda 2000. godine kada su se nekim sudovima osigurala ta sredstva pa su počeli raditi onda ste ih počeli vi kad ste došli na vlast ukidat. Dakle apsurdna ponovo situacija, ukidate sudove koji rade, a ustanovljujete sudove koji još neće raditi. Pa kad budemo spremni najprije trebamo provesti jednu široku raspravu, a dobar dio struke Državno odvjetništvo je izričito protiv osnivanja Visokog kaznenog suda i to se zanemaruje nego obnoć i to po hitnom postupku. Pa kakva je to hitnost za nešto što će biti ustanovljeno 2015. godine. I još nešto, zamislite obrazloženja koje je ovako dosta neobično, očito nisu radili ljudi iz ministarstva nego je netko radio to sa strane jer prije svega to se vidi po samoj terminologiji i malo dalje od prakse. Pa se tvrdi je Visoki kazneni sud trebao biti ustanovljen Zakonom o sudovima, normalno, jer u Zakonu o sudovima je određeno je određeno sve koji sudovi sude u Republici Hrvatskoj. A u pojedinom zakonu da li su to oni koji reguliraju građansko pravnu ili kazneno pravnu materiju određuje se onda i detaljno postupanje kaznenog suda i detaljno postupanje u građanskom sudovanju i građanskih sudova. Ali onda se ovdje tvrdi, a to je doduše i točno u ovom segmentu, nije došlo, izmjene nisu provedene u Zakonu o sudovima pa je valjalo odgovarajuće odredbe unijeti u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku. Vrlo interesantno. Ili zakon o šećernoj trski, zašto ne. To je materija koja mora biti riješena u Zakonu o sudovima. I to je nešto prestrašno da u Zakonu o sudovima mi ne reagiramo nego evo ovako kao na žuntu što bi mi rekli dodaje se i Visoki kazneni sud, sa ovim izmjenama s kojima se možemo ili ne moramo složiti, zavisno kakav je koncept, sada opet narušavanje onog koncepta o kojima sam uvodno rekla da se odustaje od one prave tajnosti istrage, ali ovdje onako dodaje se usput i jedan sud, Visoki kazneni sud. Dakle gdje su ta sredstva, gdje su ti ljudi, kakav bi ustroj onda bio i Državnog odvjetništva jer državni odvjetnici samo određenog ranga mogu nastupati pred određenim sudovima. Dakle ponovo i novi kadrovi, a prostora nema. U postojećim sudovima nema dovoljno prostora. Gdje bi bili, koje bi bile namijenjene Visokom kaznenom sudu u Zagrebu, odnosno odjelima u Splitu, u Rijeci, u Osijeku. Trebalo bi dakle zaposliti najmanje 40-tak ljudi, kako sudaca tako i novih zamjenika, ali to je čak manji problem koliko je problem upravo materijalne naravi gdje trebaju biti osigurane i zgrade. Ovakav ustroj treba biti brižljivo razmotren prije svega od stručne javnosti da oni kažu o tome svoju riječ, ali prije svega nije se to moglo dogoditi bez izmjena Zakona o sudovima u tom formalnom smislu, ali se ne može dogoditi niti bez prethodne izmjene Kaznenog zakona. Kažu županijski sud je preopterećen, točno, ali 50, u nekim županijskim sudovima do 70% predmeta, čime se bave županijski sudovi, to su statistički podaci, bave se jednim jedinim kaznenim djelom i to jednim posebnim njegovim oblikom iz članka 173. stavak 2., zlouporaba droge i to onih lakših oblika, zamislite. A preko 537 odredbi ima Kazneni zakon, a sudovi se ti bave od 50 do 70% samo jednim kaznenim djelom i to jednim njegovim vidom. Dakle pogrešno vođena kaznenopravna politika, nešto što uvijek govorimo da treba maknuti iz kaznenog sudovanja, staviti u prekršajnu nadležnost kako bi se sačuvala oštrica kaznenopravnog djelovanja i onda vidjeti da li mi imamo potrebe za uvođenjem ovakve jedne vrste kasacijskog suda. Ali se postavlja pitanje čime će se onda baviti suci Vrhovnog suda, čime će se onda oni baviti. Zar da budu članovi DIP-a? Predlažem gospodo da zbog poglavlja 23., a ne samo forme nego i interesa građana koji je počeo dobro vrednovati i primjenu ovog zakona ne upropaštavate stvari. Zar imate zaista tako neodoljivu potrebu kad ljudi počnu nešto hvaliti da je dobro da vi sumnjate e možda je u tome keč, možda to nije nešto dobro. Nemojte odustajati od nečega što je dobro. I ovdje pogledajte ova izmjena koja nije racionalna, izaziva niz problema. Naime, imajući u vidu odredbu članka 82. Kaznenog zakona pod kojom nitko ne može zadržati imovinsku korist stečenu kaznenim djelom, dakle izmjenom članka stavak 1. dolazite u izravnu suprotnost sa stavkom 2. istog članka i time dovodite u opasnost primjenu ovog dragocjenog instituta koji je onda još i razrađen sa onim zakonom, kompletno zakonom o oduzimanju koristi stečene kaznenim djelom i o blokadi te imovine koju javnost pozdravlja. Ono s čime se mi u klubu SDP-a slažemo, a to je odredba članka 5., evo kao što je kolegica Lovrin upozorila i s obzirom na stav Odbora za pravosuđe, stvar je povjerenja okrivljenika, svog branitelja prema tome, on može biti i mlad i nešto stariji čim je upisan u imenik Odvjetničke komore njegovo je pravo da upravo s te liste izabere svog branitelja. Ograničavanje za upravo određenu dob odvjetnika, odnosno njegovu odvjetničku praksu na osam godina kada se radi o postupcima u izvanrednim pravnim lijekovima ili gdje je zapriječena kazna od 20 godina odnosno dugotrajnog zatvora da branitelj može biti samo okrivljenik koji ima praksu od najmanje osam godina je dovođenje ponovo odvjetnika prvog i drugo reda, a stvar je prije svega povjerenja, a uzgred se onda postavlja pitanje je li država kad bira odvjetnike koji je zastupaju u milijunskim i milijunskim iznosima traži ovakav uvjet ili onda može biti i netko tko je podoban pa taman tek sada položio pravosudni ispit. Nemojte to raditi. To je jednodušna ocjena i struke, našeg Odbora za pravosuđe. A još jednom mi u klubu SDP-a naglašavamo da ovaj prije svega zakon treba ići u dva čitanja, da jedna takva institucija kao što je visok gotovo istog ranga kao Vrhovni sud nešto niži Visoki kazneni sud je omalovažavanje pravosuđa donositi preko noći ovakav zakon s jedne strane. A s druge strane odustajati od efikasne istrage koju smo uveli i koja je počela davati prve rezultate. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo obzirom da je podmaklo vrijeme vidim da nema previše interesa za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku premda je ovo jedan od najvažnijih najvažnijih zakona u pravnom sustavu Republike Hrvatske, a i drugih država. Naravno on je važan. Ja bih se složila sa kolegicom da je, dakle u primjeni kaznenih kaznenih zakona važno da kriv ne pobjegne, a još gore da nevini ne bude optužen. U tom smislu čini mi se da idu i ove predložene izmjene i dopune. I u još jednom smjeru, a to je utvrđivanje stvarne nadležnosti. Ja bih se složila da nije najsretnije rješenje da se ovaj zakon, ove izmjene i dopune donose u ubrzanom skraćenom postupku. Dakle, sa konačnim prijedlogom zakona. Ali s obzirom da se Zakon o kaznenom postupku će u punoj primjeni biti od 1.9. ove godine. Dakle, onda je potrebno i tada će prestati važiti djelomična primjena dosadašnjeg Zakona o kaznenom postupku. Dakle, nužno je urediti ovu pravnu prazninu pogotovo u odnosu na stvarnu nadležnost. Ja ne bih rekla da se bilo tko bilo čega prestrašio. za vrijeme ove Vlade je i donijet i izrađivan ovaj Zakon o kaznenom postupku. Donijete su 2007. smjernice za izradu Zakona o kaznenom postupku koji je išao prije svega u smjeru efikasnijeg i učinkovitijeg postupanja progona i sankcioniranja za počinitelje kaznenih djela. Ali naravno ono što uvijek naglašavamo pri tome dobro odmjeravajući ravnotežu između zaštite temeljnih prava i počinitelja i žrtve a i zaštite društvenih dobara koje su zaštićene materijalnim kaznenim zakonom. Kao što znamo bilo je niz u ovom uskočkom, za uskočka kaznena djela kada se djelomično primjenjivao Zakon o kaznenom postupku upravo na neravnotežu i na neravnopravan položaj stranaka odnosno puno slabiji položaj okrivljenika u ovom postupku državno odvjetničke istrage. Stoga je ovaj Zakon i zatraženo ustavno propitivanje ovoga zakona i u tom smislu mislim da je dobro da je uvedeno ovih nekoliko izmjena kojima se uspostavlja ravnopravnost stranaka u prethodnom postupku, a prije svega se to odnosi na pravo razgledavanja na prethodno ispitivanje okrivljenika ukoliko on to zatraži ali o čemu će odluku, konačnu odluku donosi sud. Također je izmjena u odnosu na pravo na obnovu kaznenog postupka, a sada ja ne znam jesmo mi to dobro shvatili. Dakle, suđenje bilo je prigovora radi suđenja u odsutnosti po našem već tada postojećem zakonu je svatko tko je osuđen u odsutnosti imao pravo na obnovu postupka kada postane dostupan hrvatskom pravosuđu. Međutim, tu je bilo prigovora da se onda odmah takvu osobu, da takva osoba mora odmah biti odnosno zatvorena pa iz zatvora tražit obnovu. Stoga su se odredbe izmijenile u smislu da osoba ima pravo tražiti i obnovu postupka u slučaju prije nego postane dostupna iz određenih naravno razloga pa da to ima pravo tražiti državni odvjetnik. ovim izmjenama i dopunama predlaže da bi se, da druge države ne žele izručiti osobu u Republiku Hrvatsku ako ne bude eksplicite određeno da će se obvezatno obnoviti postupak kada kada je netko, kada je osuđenik izručen radi izdržavanja kazne, pa ne znam je li mu to dva puta se obnavlja postupak. Jedanputa dok nije dostupan, pa onda ponovo kad je dostupan evo to mi osobno nije baš jasno. Što se tiče stvarne nadležnosti nju zaista treba urediti ovim zakonom zato što je došlo do toga ako se prestane vrijediti stari, odnosno postojeći ZKP da zapravo neće biti odredaba o stvarnoj nadležnosti. Zašto to nije učinjeno? Naime, zaista kod donošenja Zakona o kaznenom postupku ovoga ajde uvjetno rečenoga novoga i tada je već bila inicijativa, snažna inicijativa Vrhovnog suda za uvođenjem Visokog kaznenog suda kao suda koji bi jedinstveno rješavao u drugom stupnju, kako bi se otklonila pozicija Vrhovnog suda koji je sada sud koji sudi po žalbama na presude županijskih sudova, ali istovremeno je on i trećestupanjski sud, jer u slučaju revizije također sudi Vrhovni sud, pa bi se ovim prijedlogom to otklonilo, a jednako tako bi se onda za teža kaznena djela povećala efikasnost županijskih sudova, i jedinstveno ujednačenom sudskom praksom bi se u drugom stupnju sudilo na visokom kaznenom sudu. Moram reći da evo kažem i kod prvog prijedloga Zakona o kaznenom postupku je inicijativa od strane Vrhovnog suda bila vrlo snažna, tada su postojale određene dvojbe u stručnim krugovima, u stručnim krugovima, pa se reklo to će se odrediti Zakonom o sudovima, međutim u međuvremenu je predlagatelj stao na stanovište da odredbe o stvarnoj nadležnosti nisu materija koju treba rješavati Zakonom o sudovima, već da taj zakon rješava samo organizaciju organizaciju sudova, i da je mjesto toj materiji u ovom Zakonu o kaznenom postupku, kao što je to i u Zakonu o parničnom postupku i u drugim zakonima, i predlagatelj se priklonio ovome rješenju koje onda i predlaže. Naravno da su moguća različita mišljenja, osobno nisam čula žestoko protivljenje državnog odvjetništva čiji predstavnik je na Odboru za pravosuđe bio, nije u tom smislu raspravljao, a naravno i evo ja se sada već usuđujem reći da i ovi iznijeti podaci o postotcima koje smo čuli, da se sada županijski sudovi bave 50 ili 70% isključivo da sude za kaznena djela iz članka 173. stavka 2., dakle to je zloporaba i preprodaja opojnih droga. Usuđujem se reći da to nije točno, jer se inače tako olako barata podacima, brojkama koje se onda utvrde da nisu točne, pa nikome ništa, tako smo slušali o 200 200 tisuća radnih sporova pred hrvatskim sudovima, pa je statistika sudska rekla da ih je 14 tisuća, i to je puno, ali je daleko manja od 200 tisuća, pa tako i tvrdim da ovaj broj od 70% sigurno nije sigurno nije točan, i ne treba na tome bazirati i zauzimati stavove i stajališta o prijedlogu nekoga zakona. Evo svakako obzirom da je primjena Zakona o kaznenom postupku vrlo brzo za 2 mjeseca, nepuna 3 mjeseca nužno je donijeti ove izmjene, dobro je da su išle neke izmjene u smjeru zaštite okrivljenika, nije to nikakav strah ničiji, mi smo postigli ono što se željelo postići novim Zakonom o kaznenom postupku, a to je učinkovitost i efikasnost i kvaliteta predistražnih radnji i radnji prije početka postupka na sudu, dakle kvalitetno osiguranje dokaza da bi se onda sud i mogao presuđivati, jer sud ne može ne može suditi drugačije od onoga što je dokazano pred sudom. Ali eto SDP kaže da se odmah netko nečega prestrašio, jer su tu uvijek dvostruka mjerila, dakle netko tko ima ikakve veze sa HDZ-om kriv je čim netko na njega upre prstom, ali zato SDP kaže kaže uvijek ako mi se dokaže pred sudom da sam kriv ja ću nešto odstupiti, ili ako mi se slučajno podnese kaznena prijava ili digne optužnica onda je to politički progon od strane špijunčina špijunčina itd., zato Hrvatska demokratska zajednica podržava donošenje ovoga Zaključujem raspravu.